Колеги, продължаваме с изказванията. Господин Биков, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също ще кажа, че работата на Комисията беше спокойна и конструктивна и имаше за цел действително да вникне в структурния проблем по отношение на даването на българско гражданство. Този проблем има два аспекта. Единият е за граждани, които нямат български етнически произход и които получават гражданство по различен ред, и българи с български етнически произход, които кандидатстват за българско гражданство на тази база.

На огромна част от тях гражданствата са отнети след извършвано престъпление и според мен в никакъв случай тази ситуация не е по-тежка, отколкото в други европейски държави. Така че трябва да си кажем, че може би медийните публикации по темата бяха малко по-хиперболизирани, отколкото реалната ситуация. Там имаме предложения – според мен съвсем разумни и съвсем коректни, които тепърва предстои да гледаме и в парламента.

Беше очертан един основен структурен проблем, който генерира корупция, защото, без да имаме доказателства, трябва да си кажем, че в тази система би могло да има корупция. Просто има такива гнезда в нея, че те предизвикват към корупционни практики. Най-важното в това отношение е струпването на много хора на едно място. Тесен вход за влизане в процедура не за даване на гражданство, а за да влезеш в процедурата е много стеснен входът и на този вход, разбира се, се появяват и корупционните практики – и тук не говоря за конкретни хора, дали е един или друг, в бъдеще, ако това не се промени, ще бъде проблем, защото то е логично. Когато ти е стеснен входът, оттам нататък начинът, по който да минеш по-бързо и да влезеш в процедурата, за да могат компетентните институции да разгледат твоите документи, е или да подкупиш някого, или да използваш някакви връзки, или да минеш през страничен вход – и всички тези варианти са корупция. Надявам се, по някакъв начин това да бъде подобрено. Имаме, и ще използвам тази трибуна да кажа, един политически въпрос, който засяга нашата държава, още повече в контекста и и на последните напрежения с Македония, откъдето всъщност е и най-голямата част от тези българи, защото така се декларират хората, които кандидатстват за българско гражданство, тези българи, които желаят да получат българско гражданство. Много е сложен този въпрос, защото българската държава, ако щете и през позиция и на Народното събрание, която беше приета с пълно единодушие, твърди, че в Македония живеят българи. Разбира се, не само българи, живеят и други етноси, но живеят и българи. Ние в нашите институции, веднъж уважаваме това право на самоопределение на тези хора, но втори път ги принуждаваме да го докажат, при това по един много труден начин и само по себе си това също създава корупция. Защото критериите, по които тези хора доказват своя български произход, са по-скоро субективни, отколкото обективни. Проблемът е следният. В Македония – по време на Югославия, са унищожени огромна част от българските архиви и голяма част от тези хора, които кандидатстват за българско гражданство днес, не са в състояние да докажат, че дядо им е бил българин. Ние обаче твърдим, и то като държавна политика, че до 1945 г. в определени населени места славяноезичното население е българско, и се поставяме пред парадокс дали да следваме закона, или да следваме нашата държавна политика и според мен ние трябва да помислим много внимателно. Пак повтарям, това е много сложен въпрос, той засяга и междудържавни отношения, но трябва да помислим много внимателно как да синхронизираме нашата държавна политика, която, още веднъж ще повторя, е единодушно подкрепена и от този парламент, а според мен и от предишния, и в следващия ще бъде подкрепена, да я синхронизираме със Закона. Защото в никакъв случай не бива да допускаме хора с българско самосъзнание, с български етнически произход да биват определяни от българската държава и от българските държавни институции като не-българи. И тук е въпросът, аз съм го задавал и на служители на Министерството на правосъдието, които са гостували в другата комисия – за българите в чужбина, ако те не са българи, какви са? и няма отговор на този въпрос. Защото, дори и тези хора, които изпълняват закона, или поне се опитват да го правят, не могат да си позволят да кажат какъв е другият етнос, ако тези хора не са българи и са от Македония и кандидатстват за българско гражданство. Ще завърша с това, че, на първо място, радвам се, че тази комисия наистина работеше спокойно и постигна според мен добър резултат. Тя имаше потенциал, когато беше създадена, да се превърне в един терен за евтини обвинения, за размиване на случая и така нататък, възползване от някаква медийна ситуация, но това не се случи и това е заслуга на всички, които участвахме в нея. Защото наистина бяхме водени от желанието, колкото ни позволяват силите, да направим така, че нещата оттук нататък поне да бъдат подобрени, със сигурност няма да бъдат решени изцяло. Това е динамичен процес, това е нещо, с което днес може да поправиш определен проблем, той утре да излезе от друго място, но се надявам в този дух да продължи и евентуалното приемане и на законодателство, което и ние сме предложили. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Има ли реплики? Изказвания? Господин Цонев, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Ще се опитам не точно да обобщя, но все пак дебатът също беше много полезен и беше наистина в тона на работата и на резултатите, които постигна Комисията. Първо, да отговоря на някои от по-горещите въпроси. Комисията възникна по повод на медийни публикации – обвинения в Европа от европейски журналисти и от български, че има скандална корупция в системата за даване на българско гражданство, че е пробита европейската система за даване на гражданство, и то по много линии – и по инвестиционна, и по линия на произход. Течеше и досъдебно производство. В този случай ние бяхме изправени пред редица опасности като Комисия. Първата опасност – да повторим функциите на съдебната власт, като се опитаме да търсим вина и така нататък, и така нататък. Втората опасност – да ни се изплъзне моментът, че България е дискредитирана, независимо от това кой го е направил, основателно или не. Искам да отговоря веднага на обвиненията, че Комисията не е свършила работа по отношение на това дали част от тези публикации са верни или не. Ние това не можем да кажем, но в т. 1 от заключенията на Комисията казваме, че има данни за корупция, и цитираме главния прокурор, цитираме заместник-главния прокурор Гешев тогава, цитираме председателя на ДАНС. Само че ако има нещо извършено, то е от длъжностни лица, не е извършено от политически партии – искам много ясно да го кажа от тази трибуна! Политическите партии не са длъжностни лица. Тези, които са го извършили, оттам нататък всеки може да си прави връзки, изводи и така нататък, но когато това е доказано. Ние констатирахме какво е направила съдебната власт – изслушахме, записахме го коректно в изводите от Доклада и се концентрирахме върху това, че,

да бъдат разграничени отделни функции, отделни процедури и така нататък, и така нататък. По отношение на законодателството. Изключително тежки упреци търпим от Европейската комисия, преди това от Доклада на Европейския парламент по отношение на тази част от законодателството, която касае инвестиционното гражданство. Мисля, че ние направихме много обстойно обследване как стоят нещата в другите държави – членки на Европейския съюз, и тук мои колеги – членове на Комисията, много ясно заявиха, че става въпрос за конкуренция в тази област. Колеги, това е битка за инвестиции! Инвестиционното гражданство е част от битката за инвестиции. Няма какво да си затваряме очите. И препоръките, които ни дават да приключим с инвестиционното гражданство, не са добре за инвестиционния климат в България.

затова ние не се подведохме. Изучихме много внимателно какво правят другите страни и се оказа, че те се вслушват в препоръките на Европейската комисия, подобряват си законодателството и продължават. Знаете ли колко големи са тези инвестиции? Те са от порядъка на няколко милиарда годишно и в Кипър, и в Гърция, и в Испания. И те са основно в сектора на строителството, на имотите. Това е сектор, който е индикатор за растежа или за рецесията. За нас е особено важно този сектор да бъде поддържан, той е основен сектор във всяка икономика. Така че ние ще продължим да бъдем конкурентни на този пазар, предлагайки обаче законодателство, в което има реални инвестиции в реалния финансов сектор, реален контролен орган, който да следи не само как се правят инвестициите, но и времето, за което те трябва да бъдат поддържани, за да се получава и постоянното пребиваване, българското гражданство. В това отношение Законопроектът, който изготвихме и подписахме заедно, абсолютно отговаря на тези условия и подобрява, всъщност отговаря на препоръките на Европейската комисия. Ние категорично ще затворим този проблем с Европейската комисия, като приемем Проектозакон, разбира се, с всички други предложения, които вероятно ще възникнат. Моят апел към ръководството на Народното събрание и към мнозинството е още тази седмица за следваща да придвижим Законопроекта по комисии и да започнем да го приемаме, за да отговорим. Тук колеги казаха, че през месец април имаме пак бележка по тази тема, ние трябва да затворим темата сега. Имаме тази възможност, имаме изготвени законопроекти, доклади. Трябва да го направим сега, за да няма никакви неясноти. С оглед създалата се обстановка в света искам да Ви кажа, и то не като мое мнение, а като мнение на инвестиционните среди в България и извън, че натискът за инвестиционни гражданства към страните от Европейския съюз ще се усилва предвид епидемиологичните обстановки в Изтока. Много богати хора там ще искат да правят реални инвестиции в нашите страни, защото условията на живот, на работа и така нататък са по-добри тук. Тук не говорим за миграция от онзи тип, от който всички се страхуваме, тук говорим за сериозни неща – за инвестиции от голям мащаб, и така нататък. Смятам, че Смятам, че с колегите свършихме добра работа, която трябва да дозавършим в Събранието, първо, приемайки Доклада и, второ, като придвижим законопроектите, които са внесени, и ги приемем, за да дадем отговор на всички критики. Впрочем с това да завърша: една от критиките беше, че сме дали българско гражданство на хора, които имат присъди. Цитираха се едни цифри – 100, 200 и така нататък. Оказа се, по данни на МВР на всичко това са 9 човека и, както казаха колегите, ние сме го отразили в Доклада – те са извършили престъпления, след като са получили българско гражданство, тоест към момента на получаване на постоянно пребиваване или българско гражданство не е имало данни за такива. Законодателството обаче трябва да се подобри, органите в изпълнителната власт трябва да функционират по друг начин. Това е изключително важен въпрос, за да може да функционира тази система

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги Във връзка с Доклада на Временната комисия, без да съм бил член на нея, мога да заявя следното. За мен Докладът е изпълнил основните си задачи в първата част, която е да се изяснят фактите и обстоятелствата по изнесените данни в български и европейски медии във връзка с българското гражданство и процедурата по него. И преждеговорившият – господин Цонев, спомена по-важната част, Комисията излезе със становище и се породи тази законодателна инициатива – как да функционира, може би двете най-важни направления за придобиване на българско гражданство –по самосъзнание, по наследствена линия и така нататък. Другото, което той спомена,

при които законовата процедура да бъде в защита на интереса на българските граждани и бизнес, и на българската държава, да се запази тази възможност. Естествено, България не трябва да изостава в съревнованието, за което се говори преди малко, с други европейски държави.

Други изказвания? Не виждам заявки за други изказвания. Закривам разискванията.

Подлагам на гласуване Проекта на решение по Доклада за дейността на Временната комисия, който в цялост беше представен от господин Йордан Цонев. Моля, режим на гласуване

„ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-16, внесен от народния представител Ивелина Василева и група народни представители на 21 февруари 2020 г. На редовно заседание, проведено на 5 март 2020 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-16, внесен от народния представител Ивелина Василева и група народни представители на 21 февруари 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите: госпожа Славея Стоянова – директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, госпожа Михаела Доцова директор на дирекция „Правна“, и госпожа Силвия Димитрова – директор в дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването”. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Ивелина Василева. Внесеният законопроект има за цел да информира обществото за всички дейности, свързани с отпадъците, и да осигури пълна прозрачност на информацията за издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България. В националното законодателство е заложена необходимостта от поддържането на такъв регистър, но думата „публичен“ липсва. Това не би следвало да означава, че не може да бъде достояние на обществеността, но тъй като има разнопосочни виждания по този въпрос, Законопроектът изисква изрично да се заложи в законодателството регистърът да бъде публичен и да бъде наличен на страницата на компетентния орган по околна среда. Предложението включва и детайлно съдържанието на съответния регистър. Освен това, във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, се предлагат изисквания към министъра на околната среда и водите в рамките на 6 месеца да въведе критерии, определящи какво е „опитна инсталация за изследователски, развойни и изпитвателни цели“ във връзка с подобряване процеса на изгаряне. По този начин биха могли да се отстранят случаите, при които само с едно съгласувателно писмо се дава разрешение на ТЕЦ-ове да изгарят отпадъци в големи обеми, без да е ясно дали инсталацията отговаря на разбирането за изпитвателна такава. Последното предложение е свързано с въвеждането на определение за понятието „възстановен продукт“, с което ще се намали замърсяването при използването на отпадъци с метален произход с код R4 в преработвателни предприятия. По този начин ще има ясно разграничение между понятията „отпадък“ и „възстановен продукт“. Госпожа Василева отбеляза, че по този законопроект има становище на Министерството на околната среда и водите. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Манол Генов, Красимир Богданов и Явор Божанков. Господин Генов изрази подкрепа към Законопроекта от името на Парламентарната група на БСП, тъй като предложенията изцяло съвпадат с тяхното виждане за контрола и организацията на отпадъците. Господин Богданов също заяви, че Парламентарната група на „Обединени патриоти“ подкрепя Законопроекта. Накрая и господин Божанков изрази подкрепата си, тъй като Законопроектът отговаря на очакванията на заинтересованите страни, давайки прозрачност и шанс за по-бърза и конкретна информация за отпадъците. Предложенията на настоящия Законопроект, заедно с внесения от БСП Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, ще изсветлят максимално сектора. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изрази следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците, И втория Доклад. Заповядайте, госпожо Димитрова. Докладът отново е на Комисията по околната среда и водите, но за другия законопроект. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 19 февруари 2020 г. На редовно заседание, проведено на 5 март 2020 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 19 февруари 2020 г.

оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“. От името на вносителите Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народните представители Манол Генов и Явор Божанков. Законопроектът цели уеднаквяване на правния режим за дейностите с всички видове отпадъци, намаляване на сивия сектор в бранша, както и повишаване на контрола и проследяването на потоците отпадъци. Предложени са 3 основни промени: да се въведат банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от техния вид; да се въведе 24-часово видеонаблюдение на всички площадки, на които се извършват дейности с отпадъци; да се премахне облагането с окончателен данък, удържан при източника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци. Последното е предложено, тъй като във времето се е доказало, че събираният 10-процентен данък рязко намалява, което е свързано с нарастващ сив сектор, защото някои фирми отчитат даден отпадък като вид, който няма такъв данък. Така е трудно да се отчитат потоците отпадъци. Тук основният аргумент е кръговата икономика, при която генераторът на отпадък не трябва да бъде облаган с данъци и такси, за да се стимулира рециклирането. Госпожа Ивелина Василева отбеляза, че становища са получени от Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Младен Шишков и Красимир Богданов, както и госпожа Славея Стоянова, която представи становището на Министерството на околната среда и водите. То показва принципната подкрепа за предложенията, свързани с въвеждането на банкови гаранции, както и съгласието на Министерството, че по този начин ще се реши до голяма степен проблемът с незаконните превози на отпадъци. Тя отбеляза, че нямат никакви възражения и че могат да допринесат за подобряване на текстовете, в случай че се сформира работна група. Господин Шишков изрази подкрепата към Законопроекта от името на Парламентарната група на ГЕРБ, като отбеляза, че забележките на Министерството на финансите ще се имат предвид например банковите гаранции по отношение на публичните оператори, а именно общини, би следвало да се преосмислят и в тази връзка трябва да се потърси и становището на Националното сдружение на общините в По отношение на предложението за отпадането на данъка господин Шишков обясни, че съществуват резерви, но това не затваря вратата за коментари и обсъждания. Господин Богданов също изрази подкрепа към Законопроекта от името на Парламентарната група на „Обединени патриоти“ и отбеляза, че той подобно на господин Шишков има резерви към някои от промените, поради което при нужда може да се направят предложения между първо и второ четене. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 16 гласа „против“ и „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изрази следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците,

Вземам думата, за да изложа мотивите за внесения законопроект за изменение и допълнение към Закона за управление на отпадъците. Основната цел на Законопроекта, който подготвихме заедно с колегите от парламентарната група на ГЕРБ, е да постигнем пълни гаранции, че обществото е информирано за всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, дейности, касаещи оползотворяване и изгаряне на отпадъци, които, както знаете, предизвикаха сериозни притеснения сред гражданите в България. Законопроектът е в пълен унисон с духа на екологичното законодателство, което цели в максимална степен да осигури открито, прозрачно и насочено към обществеността информиране за състоянието на околната среда, възможност за достъп до информация и участие при вземане на решения от страна на обществеността. В националното ни законодателство е заложена необходимостта… (Шум.) ПРЕДСЕДАТЕЛ в публичен формат, за да може компетентните органи и обществото да имат достъп до информацията, свързана с опазването на околната среда. Тези регистри се публикуват на страницата на Министерството на околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. Това, което идентифицирахме, е, че в текста на Закона не е изрично указано, че регистърът, свързан с издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България, тоест за внос, износ и транзит през България, е публичен. Това е регистърът, който трябва да бъде поддържан във връзка с изпълнение на ангажиментите, произтичащи от Регламент 1013/2006. Тъй като някои тълкуват липсата на изрично указване в Закона, че регистърът трябва да е публичен, то той не е наличен на страниците на компетентните институции. Ние не считаме така. Ние считаме, че този регистър трябва да бъде достъпен до всички институции и граждани и поради тази причина ние не само изрично и категорично предлагаме в Закона да бъде вписано, че регистърът трябва да има публичен характер, но също така указваме, че той трябва да съдържа данни: за произхода на отпадъка; за фирмите, които изпращат, получават и превозват отпадъци; за начина, срока и инсталацията, където те ще бъдат третирани, както и за граничния пункт, през който те ще преминават. считаме, че по този начин ще бъдат избегнати и всякакви форми на скриване на информации или нерегламентирани практики. Също така предлагаме, във връзка с друг наш законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, да се въведе изискване към министъра на околната среда и водите в рамките на срок от 6 месеца да въведе критерии, които определят що е то „опитна инсталация за изследователски, развойни и изпитателни цели“ във връзка с подобряване процеса на изгаряне. Причината за това е липсата на такива критерии и определение за „опитна инсталация“. Смятаме, че с това ще бъдат елиминирани такива случаи, каквито са допускани през последните две години, а именно само с едно съгласувателно писмо да се дава разрешение на ТЕЦ овете да изгарят отпадъци в големи обеми, без да е ясно дали инсталацията отговаря на разбирането за изпитателна такава. Последният елемент от нашето предложение касае въвеждането на определение за понятието „възстановен продукт“. Понятието влиза в българското законодателство, придружено с ясно определение и е свързано с използването на отпадъци с метален произход в преработвателните предприятия. За нас е важно да има определение, за да не се допуска незаконна употреба на отпадъци от метали в металургичната промишленост, да се предотврати замърсяване на околната среда с вредни вещества разбира се, да не се допуска заплаха за здравето на хората. Въвеждането на дефиниция е изключително важно и в контекста на кръговата икономика, което е сред основните приоритети на Европейския съюз, тъй като ще е налице ясно разграничаване на понятията „отпадък“ и „възстановен продукт“. В заключение, бих искала да подчертая, че в Комисията по околната среда и водите Законопроектът беше приет единодушно, тъй че се надявам и тук в залата всички да подкрепите предложените промени. По този начин ще постигнем целта, към която вярвам, че всички се стремим, а именно: подобряване на нормативната уредба с цел предотвратяване на замърсяване с вредни вещества и недопускане на каквито и да било рискове за здравето на хората и компонентите на околната среда. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева. Становище на другия вносител. Заповядайте, господин Генов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Виждам, че министърът

за изменение на Закона за управление на отпадъците, изхождайки от практиката, че съществуват законодателни пропуски. Всички бяхме свидетели на нарушения, на нарушения, липса на контрол, който не се упражняваше както трябва от регионалните инспекции по околната среда и води, станахме свидетели на медийни репортажи как прокурори издирват фирми с по два лева уставен капитал, не могат да намерят откъде са отпадъците, какви са, кой код са и затова ние предлагаме въвеждане на банкови гаранции за всички участници в този процес. Анализът за въвеждане на банкови гаранции, на

– 7 години, но свивайки сивия сектор в изкупуването на черни метали, той отива към другите видове отпадъци и въвеждането на банкови гаранции за всички субекти, участващи в този процес – оператори, търговци производители, ще доведе до изсветляване на сектора, до сериозни гаранции за контрол върху него. Освен това една фирма с два лева уставен капитал я глобяваш пет или десет хиляди лева. Започва РИОСВ да я търси, да й връчи наказателно постановление, но тя е неплатежоспособна. По този начин ще се увеличи и събираемостта на наказателните постановления, които са издадени, в случая от компетентните органи. Другата част от нашето предложение е видеонаблюдението на всички площадки, където се третират, съхраняват и произвеждат отпадъци. Пак еднакъв правен режим за всички, защото това видеонаблюдение съществува на площадките за търговия с черни и цветни метали, съществува и при третирането, съхраняването и депонирането на битови отпадъци, така че правният режим наистина този път, както казваме, аршинът ще е еднакъв за всички. И третият момент в нашето предложение е отмяна на данъка. В такава обстановка при прогнози, че не се изпълнява бюджетът на държавата поради ред причини и приходите са значително надолу, малко е трудно да се говори по този въпрос. Но анализът показва, че преди шест години

падане размера на данъка, който се събира от републиканския бюджет. Това води при стопанските субекти, които се занимават с тази дейност, административни, неприсъщи разходи: осчетоводяване, удържане, превеждане. Искам да подчертая пак, че наистина този данък е незначителен на база на това, което се събира и което се е събирало преди години. Също така такъв данък, който се събира при източника, противоречи на европейското данъчно законодателство. Тези наши предложения, както чухте от Доклада, бяха подкрепени единодушно от целия състав на Комисията по околната среда и водите. Надявам се така да бъде и в Комисията при второ четене. Ще видим и съответните предложения, които ще постъпят,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Една нормална, обичайна практика в човешкия подход към усвояването на проблемите е на базата на опита, анализа на опита, грешките, които са натрупани – да се върви към развитие, да се върви към прогрес, да се оптимизира средата като цяло. Това е стандартна човешка дейност, която обаче, колеги, ние ако я прилагаме пряко към сферата на околната среда, няма да намерим правилния подход. Или иначе казано, ако иначе казано, ако не се прояви и политическа, и експертна воля, не да чакаме на базата на проба-грешка да оптимизираме процеса, а да въвеждаме такива подходи, такива методики, такива стратегии, така че да не вредим на околната среда, защото няма нищо по-унищожаващо за околната среда на базата на опита и грешката да ръководим процесите. Приемете, че и двата законопроекта тук, които са предложени на Вашето внимание, са именно такъв различен подход. За съжаление, покрай проблема с отпадъците и това, което се случи, малко изстрадани в обществен план, но аз призовавам за Вашата воля и съгласие позитивните неща в тези два законопроекта да бъдат подкрепени. Накратко те представляват точно такова усилие усилие да подобрим средата, да изсветлим процесите, имам предвид и предложението на колегите от ГЕРБ, както и нашето предложение. Така че това са похвални усилия, това са добри усилия и смятам, че на второ четене ние ще можем още по-близо да стигнем до истината, така че да направим един по-добър инструмент. Тези усилия не трябва да спират само с тези предложения, трябва да продължават и занапред. Благодаря на всички. Наистина в Комисията имахме в голяма степен единомислие, тъй като според мен нещата, които се предлагат – и двата законопроекта са рационални и разумни. Благодаря Ви за вниманието.

Епидемичната обстановка не може да отмени проблемите в екологията, така че ние продължаваме да работим с пълна сила в тази материя и доказателство за това са предлаганите закони, които разглеждаме в момента. Аз бих искал да поздравя най-напред колегите от БСП за първата си законодателна инициатива в сектор „Екология“ от началото на мандата, която инициатива е не само достатъчно добре аргументирана, но тя ще тя ще бъде подкрепена и от колегите от ГЕРБ. Такъв ще бъде моят призив към тях, което е индикация, че сектор „Екология“ е надпартиен и че темите, които засягаме, наистина са важни, както казаха колегите преди мен. Накратко искам да кажа няколко неща по предложението на БСП. Там се развиват три основни хипотези, като по първата, по отношението на видеонаблюдението на площадките, които третират отпадъци, нямаме абсолютни никакви забележки. Нещо повече, в исторически план бих искал да припомня, че през 2012 г. беше приета такава поправка, която регламентираше видеонаблюдение на всички площадки, които оперират с черни и цветни метали. Миналата година ние, по предложение на ГЕРБ, приехме отново още една поправка, която задължи всички оператори на инсталации, които изгарят отпадъци, и всички, които третират битови отпадъци, да бъдат внедрени системи за видеонаблюдение, които да бъдат с 24-часов достъп до общините и до РИОСВ. Така че в тази линия на поведение ние няма как да не подкрепим това предложение, което на практика затваря целия спектър от дейности, които се занимават с третиране, обработка и търговия на отпадъци, което пък от своя страна ще даде една много по-голяма прозрачност на терен и ще даде още повече инструменти в ръцете на контролните органи. По отношение на предложението за банковите гаранции, подкрепяме го по принцип с няколко забележки, които са продиктувани от становищата на Министерството на финансите, както и на Националното Сдружение на общините в Република България, които изразяват едно много сериозно опасение по отношение на публичните оператори – в частност общините и не само общините, а и Сдружението на общините. Знаете, че има такива площадки, такива инсталации, такива депа, за които по предложението на колегите от БСП ще трябва да бъдат предоставени банкови гаранции, които пък банкови гаранции в момента ще утежнят техните бюджети, които и в момента са така или иначе в тежко състояние предвид кризата. Смятаме, че тази мярка не е много адекватна в настоящия момент, затова ще я предложим на дискусия и обсъждане. Може би ще трябва да се съобразим с Финансите или със сдружението на общините, така че евентуално след дискусия да приемем някаква поправка, която да освободи общините от този ангажимент. Още повече че те носят пред гражданите своята отговорност по отношение управлението на отпадъците, не е необходимо допълнително да ги утежняваме с финансови тежести. Що се касае до промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, споделяме изцяло становището на Министерството на финансите, което е категорично против освобождаването на физическите лица от такъв данък. Безспорно едно такова освобождаване се разглежда като данъчно облекчение то поставя въпроса за дискриминационно отношение към останалите, които заплащат данъци, така че не бихме могли да възприемем един такъв подход, независимо от аргументите, които са вписали в мотивите колегите. Няколко думи и за предложения законопроект от Политическа партия ГЕРБ. Ясна е тенденцията в сектор „Околна среда“. Ние трябва да направим така, че всички процеси, които касаят околната среда, да бъдат максимално прозрачни, всички процеси, които касаят живота и здравето на българските граждани, да бъдат максимално публични. В този дух и в този смисъл е предложението, а именно а именно самите дейности по Регламент № 213 от 2006 г. по нотифициране и пренос на отпадъци да бъдат максимално публични като бъдат изнесени в един регистър.

В заключение бих искал да кажа, че като представители на законодателната власт ние сме задължени да бъдем безкомпромисни в сектор „Околна среда“, защото виждаме каква е чувствителността на населението, каква е чувствителността на българския народ в тази материя и всяко едно залитане в една или друга посока може да окаже много тежко негативно влияние. Затова ние трябва да бъдем винаги пред събитията, винаги трябва да бъдем адекватни спрямо динамичните промени в сектор „Екология“. С това приключих. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шишков. Реплика – Заповядайте, господин Генов. Господин Шишков, много е добре да толерираме общините, но така аршинът няма да е еднакъв за всички оператори, които извършват такива дейности с отпадъци. Искам да Ви припомня, че само преди няколко часа ние гласувахме в мерките за общините те да могат по-свободно да ползват своите средства от отчисленията по чл. 60 и по чл. 64. Спокойно може да се измисли механизъм тези техни пари, депозирани в тези сметки, да бъдат ползвани като евентуална банкова гаранция за някакви бъдещи техни нарушения, бъдещи актове – знаете незаконни сметища, други нарушения има на много места. Това са просто неща от живота и от практиката и кметовете на общини биват санкционирани. Така че това ще бъде един много по-лесен начин държавата да си прибере парите от общините.

да, прав сте – имате своето основание за това, че поставяме общините в нелоялна конкуренция спрямо частните оператори, но тежестта и отговорността, която носят общините, е много по-голяма от всеки един частен оператор. Това не изключва възможността ние да поставим на обсъждане да бъде сформирана работна група, която да обсъди всички възможни хипотези. Нещо повече, ако се зачетете внимателно в становището на Сдружението на общините, там са предложени няколко неща, които са разумни. Може да се мисли и в тази посока, но нека да не даваме санкции сега – на момента, от тази трибуна. Както знаете, отворени сме за дискусии. По време на работната група

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Съвсем накратко бих искал да представя позицията на парламентарната група на ДПС по внесените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Второ, бих искал да кажа, че ние ще подкрепим предложенията, които са направени от страна на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, споделяйки мотивите и аргументите, които те представят. За нас водещ аргумент е

По отношение на предложенията, които са направени от страна на господин Манол Генов и група народни представители – на първо четене ще подкрепим и техните предложения, като тук бихме искали да направим някои бележки, подобно на това, което беше представено от страна на

не само с оглед на финансовите аспекти, които евентуално биха натоварили, както колегите посочиха тук, общините, а и с оглед на правосубектност на тези предложения те трябва да бъдат допрецизирани. Има възможност между първо и второ четене всички да направим съответните предложения. Ние споделяме като водеща компонента от наша гледна точка аргументите и съображенията, които са представени от Националното сдружение на общините в нашата

на Закона, който е внесен от господин Генов и група народни представители. Ще се включим и в работната група да допрецизираме текстовете, те да бъдат

Не виждам. Господин Божанков, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля да се има предвид, че като председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия в България се намирам в конфликт на интереси и няма да взема участие в това гласуване. Искам да изкажа пред Вас своето мнение като експерт и човек, който познава сектора. Поводът за тази законодателна инициатива бяха множеството случаи на нерегламентиран внос и третиране на отпадъци в България, който възмути, и с основание, българското общество. Комисията по околната среда и водите намери балансиран подход и всички парламентарни групи успяхме да постигнем базово съгласие как да бъде решен този проблем. По отношение на предложението на колегите от ГЕРБ, което касае регистъра – едно добро предложение в посока прозрачност. Работната група може би трябва да го прецизира, защото в момента всички данни, включително които представляват търговска тайна – коя компания с кого работи, ще станат публично известни. Имаше работни срещи в Министерството на околната среда и водите и тези аргументи бяха категорично поставени от експертите в сектора. По отношение на предложението, направено от колегите от „БСП за България“. Банковите гаранции са нещо, което се е доказало като работещо в сектора. През 2012 г. е въведено по отношение на отпадъците от метали, за да се ограничи сивият сектор, и то е доказало, дало своя резултат. Затова, предполагам, колегите са дали тук същото предложение за потоци отпадъци, които останаха без банкова гаранция. Така фирми фантоми с по 2 лв. капитал, така наречените в сектора фрирайдъри, внасят боклук и после не носят отговорност. Гаранциите ще регулират това. А защо са предложени и за общини? Според мен като юрист тук причината е конституционна. Тя не е, защото някой иска да утежнява общините, а защото общините действат като юридически лица – тук има категорична съдебна в тази посока, има и категорична конституционна уредба. Това е нашата причина – предполагам, че колегите няма да имат нещо против да направят редакционни промени и да се съобразят с всички бележки. По отношение на Министерството на финансите, откъдето изразяват негативно становище, и колегите от ГЕРБ, които се опасяват от отмяната на този 10-процентен данък – нека го обясня простичко. Когато един човек занесе за рециклиране своя вещ – бойлер, печка, няма значение, фирмата, която я приема за рециклиране, трябва да удържи 10% данък за това. Но този данък съществува само в България на територията на целия Европейски съюз. Правилата на кръговата икономика казват, че генераторът на отпадък не трябва да бъде облаган с данъци и такси, за да е стимулиран да рециклира. Още повече, това не е чист доход за физическото лице – то си е купило този бойлер, платило е ДДС, платило е данък. Това не е чист доход. доход. Този данък, а между другото, в сектор като рециклиращия маржовете са под 10%, представлява огромен интерес – фирмите спират да го събират. Това го доказах с мой въпрос към министъра на финансите. Пуснах въпрос: колко данъци са събрани при въвеждане на данъка? В първата година това са 60 млн. лв. и след това стават 3 млн. лв. Тоест 57 млн. лв. данък се изпарява във въздуха. Въпросът е: къде е отишъл той? Тоест този данък не се събира – той генерира сив сектор. И ще Ви кажа този сив сектор къде намира изражение – при изкривените данни, тъй като някои потоци отпадъци нямат такъв данък и хората масово пишат един отпадък като друг или пък като генериран от юридическо лице, вместо от физическо. Това довежда до странната статистика, да кажем, в една година в България да има невероятни количества рециклирани опаковки – те нямат такъв данък; да е първа в Европа за една година по някакъв друг поток отпадък. Всички тези изкривени данни. Какъв е контекстът на това предложение? Вносът на италиански боклук намира в България благоприятна среда, защото в България има сив сектор, има изградена система, която може да преобразува един отпадък в друг, да му направи друг произход и в крайна сметка да го скрие от компетентните органи – от контрол. С това предложение секторът ще излезе на светло това мисля, че са и становищата на колегите от рециклиращия сектор. Така ще има проследяемост, а в комбинация с гаранциите и онова, което колегите от ГЕРБ предлагат като регистър за публичност, ще даде отговор на казуса на казуса с нерегламентирания внос и третиране на отпадъците. Това е решението – всичко друго е популизъм. В Комисията чухме и популистки решения от страна на решения от страна на различни политици извън парламента, които искаха внос, анатема на отпадъците – изобщо, ако може, целият сектор да фалира. Слава богу, засега разумът преобладава в Комисията. Смятам, че по пътя на работната група ще намерим най-добрите решения, но Ви моля да не пренебрегвате и това, което казах. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Колеги, закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля квесторите да поканят народните представители в залата.

първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-16, внесен от народния представител Ивелина Василева и група народни представители на 21 февруари 2020 г. Гласували

по-напред регистрирано. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 19 февруари 2020 г. Гласували

първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-16, внесен от народния представител Ивелина Василева и група народни представители на 21 февруари 2020 г. Гласували

г., петък: 1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на два въпроса от народните представители Валентин Касабов; и Джевдет Чакъров. 2. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на един въпрос от народния представител Стоян

министърът на финансите Владислав Горанов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Боряна Георгиева; и Елена Пешева; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Кристиан Вигенин; и Георги Гьоков; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Елена Пешева; Христо от народните представители Елена Пешева; Христо Проданов; Иво Христов; и Анна Славова. - министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков; Елена Пешева (два въпроса); Виолета Желева; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на три въпроса с писмен отговор от народния представител Елена Пешева. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - едно питане от народния представител Кристиан Вигенин към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; един въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; - три въпроса от народния представител Кръстина Таскова към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова; към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; и към министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.